Á ríkisráðsfundi síðastliðinn laugardag urðu þær breytingar á ríkisstjórn að Bjarni Benediktsson tók við embætti utanríkisráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við embætti fjármála- og efnahagsráðherra. Er þeim báðum óskað velfarnaðar í nýjum embættum. Forseta hafa borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 217, um ákvörðun og framkvæmd þvingaðrar lyfjagjafar við brottvísanir,

Í áliti umboðsmanns Alþingis um hæfi fyrrverandi fjármálaráðherra í sölunni á Íslandsbanka kemur fram að hugtakið armslengd, sem stjórnarliðar hafa ítrekað vísað í til að fría fyrrverandi fjármálaráðherra undan ábyrgð gagnvart öllu því sem miður fór í framkvæmd á sölu eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka, eigi sér ekki, með leyfi forseta: „… skírskotun til löggjafar eða annarra almennt viðurkenndra heimilda íslensks réttar.“ Armslengd er sem sagt ekki til í þessum lögum þrátt fyrir allt sem stjórnarliðar hafa sagt fram að þessu. Sömuleiðis kemur fram í áliti umboðsmanns að Bankasýsla ríkisins njóti ekki

Það sem þetta þýðir, virðulegi forseti, er að það var engin armslengd og það var ekkert sjálfstæði. Það sem þetta þýðir líka er að fjármálaráðherra brást stjórnunar- og eftirlitsskyldum sínum gagnvart Bankasýslu ríkisins. Þetta kemur líka fram í áliti umboðsmanns Alþingis. Spurning mín gagnvart hæstv. forsætisráðherra er einföld. Er það réttlætanleg, er það til þess fallið að styrkja traust almennings á stjórnmálunum að ráðherra sem brýtur gegn eftirlits- og stjórnunarheimildum sínum í einu ráðuneyti tölti bara yfir í annað og taki við stjórnartaumunum þar? Eru það ábyrg stjórnmál, virðulegi forseti?

Það er algjörlega rétt sem hún segir hér í sinni fyrirspurn hvað varðar þau sjónarmið sem ég fór yfir einmitt við hennar spurningu á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um sjónarmið um hæfi. En ég vil ítreka það hér að ég byggði svör mín á þeirri ráðgjöf sem ég hafði fengið varðandi sjálfstæði stofnunarinnar. Það liggur algerlega fyrir að þau sjónarmið eru ekki í takti við álit umboðsmanns Alþingis og mér finnst mjög mikilvægt að ítreka það hér að ég tel mjög mikilvægt að við tökum mið af því áliti hvað varðar framtíðarfyrirkomulag. Ég man meira að segja eftir minnisblaði sem kom frá skrifstofu Alþingis þar sem sérstaklega var ítrekað að Bankasýsla ríkisins hlyti að teljast sjálfstætt stjórnvald sem lyti ekki yfirstjórn ráðherra heldur sérstakrar stjórnar og það tengdist framkomu þeirrar stofnunar á opnum fundum, nefndarfundum Alþingis, þannig að mér finnst rétt að halda því til haga að það voru ólík sjónarmið uppi. Nú liggur álitið fyrir og það er mjög mikilvægt að við tökum mið af því í framhaldinu. Þetta er reyndar ekki nákvæmlega það sem hv. þingmaður var að spyrja að, en mér finnst rétt hins vegar að þetta komi fram hér. Hvað varðar afsögn fjármálaráðherra og þá staðreynd að hann hefur nú tekið við nýju embætti utanríkisráðherra þá tel ég að hann hafi gert mjög skýra grein fyrir því að hann virði þetta álit. Ég vil minna á það að fjármálaráðherra, fyrrverandi, hefur áður óskað eftir áliti Ríkisendurskoðunar, tekið ákvörðun um að birta kaupendalista og fleira sem hefur sýnt viðleitni til að axla ábyrgð á þessu máli. Með þessari ákvörðun tryggir hann að friður sé um störf fjármála- og efnahagsráðherra og fjármálaráðuneytis sem er lykilatriði (Forseti hringir.) og ég held ekki að það sé nein ástæða til að ætla að þetta mál sé eitthvað sem

Virðulegur forseti. Ég kannski árétta spurninguna sem sneri að því að ráðherra sem gerist uppvís að því að bregðast sínum stjórnunar- og eftirlitsskyldum, hvort það séu ábyrg stjórnmál að hann gangi bara yfir í annað ráðuneyti og taki við stjórnunar- og eftirlitsskyldu þar, þegar álit umboðsmanns kemst skýrt að þeirri niðurstöðu að hann hafi ekki staðið undir þeim í fjármálaráðuneytinu, hvort það séu ábyrg stjórnmál.

að jafnræðis var ekki gætt við þessa sölu, að upplýsingaskyldu var ekki fullnægt, að fjöldamargir aðrir ágallar voru á þessu söluferli öllu saman og að ráðherra bar stjórnunar- og eftirlitsskyldu gagnvart þessari stofnun sem hann brást. Er það virkilega svo að bara til þess að þessi ríkisstjórn geti haldið áfram að selja þennan banka, (Forseti hringir.) að það sé einhvern veginn næg ástæða til þess að hann rölti svo bara yfir í annað ráðuneyti?

Herra forseti. Ræðum þá aðeins þetta álit sem kallar á, augljóslega, að ákvarðanir af þessu tagi sem varða mikla almannahagsmuni séu undirbúnar betur og kallar á mun markvissari rýni á því hvað kröfur stjórnsýslulaganna þýða í samhengi við aðra löggjöf um ráðstöfun ríkiseigna. Um það snýst þetta álit. Þar, eins og ég sagði áðan, voru uppi greinilega ólík sjónarmið því að hér var fylgt, ekki bara í þessum efnum, ráðgjöf og ég tel að ráðherra hafi gert rétt í því að axla hins vegar þá endanlegu ábyrgð sem hver ráðherra fer með gagnvart þeirri ráðgjöf sem hann fær. Á endanum er það alltaf ráðherra sem ber ábyrgð. Ég tel ekkert segja að ráðherra geti ekki tekið við öðru ráðuneyti og tel mjög skýrt, eins og ég sagði hér áðan, að hann hafi axlað ábyrgð, stigið til hliðar og þannig skapað vonandi frið um verkefni fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Svo ímynduðu einhverjir sér — ég skal viðurkenna, herra forseti, að ég var einn af þeim — að þessu myndi fylgja einhver svona frekari endurskipulagning í ríkisstjórninni og menn myndu vilja nota tækifærið til þess að skerpa á áherslum sínum. En það eina sem við sáum var haustferð ríkisstjórnarinnar á Þingvelli sem var tilkynnt sem svo að þar ætti að hrista menn saman og jú, kannski skerpa á áherslum en aðallega ná samstöðu um í hvað stefndi. Og hvað kom út úr þessari ferð? Það kom reyndar fram áður en ferðin hófst að þar yrðu ekki rædd ráðherramál, það væri fyrir aðra að finna út úr því, en það átti þó að ræða aðeins um verðbólguna og

og allir væru vinir. Og jú, svo mættu hæstv. ráðherrar á blaðamannafund og sögðust hafa komist að þeirri niðurstöðu að ja, þeir yrðu eiginlega bara að starfa saman áfram, það væri ekki um annað að ræða.

Væntanlega hefur hann vonast til þess að ríkisstjórnin spryngi og hefur hann ekkert farið leynt með þau sjónarmið sín. Þannig að mér þykir leitt að valda hv. þingmanni vonbrigðum með það að ríkisstjórnin nýtti má segja þessa ákvörðun hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra til að fara yfir stóru málin, fara yfir stöðuna, meta erindi okkar sem hefur verið mjög skýrt frá upphafi. Allt frá því að þessi ríkisstjórn tók við í lok árs 2017 hefur erindi okkar snúist um það að byggja upp innviði og bæta lífskjör almennings og að því höfum við unnið allan þann tíma sem höfum verið í embætti og þess vegna eftir fundi með þingflokkum lá algjörlega fyrir að fólk var einlægt í því að vilja halda áfram að starfa saman að þessum stóru markmiðum. Þetta eru auðvitað langtum mikilvægustu markmiðin fyrir samfélagið allt. Auðvitað eru fjöldamörg mál sem þarf að leysa úr. yfirgripsmikill stjórnarsáttmáli og ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir búnir að ljúka töluverðum meiri hluta af þeim málum sem þar eru tilgreind eða þau eru vel á veg komin. Auðvitað eru ýmis mál sem mun áfram þurfa að leysa úr. Um það snýst það að vera í ríkisstjórn. En ég skil vel að fréttir helgarinnar hafi valdið hv. þingmanni ákveðnum vonbrigðum og ég verð bara að halda áfram að hryggja hann með því að ég held að þessi vilji sé einlægur og stjórnarflokkarnir eigi það sameiginlegt að vera reiðubúnir

ráðherrann svaraði í raun engu. Og jú, ég myndi alveg sætta mig við það að ríkisstjórnin félli, ég skal viðurkenna það, en það sem er mikilvægara er að ríkisstjórnin fari að taka sér tak, fari að leysa sín ágreiningsmál og vinna að hag þjóðarinnar. Hér gat hæstv. forsætisráðherra ekki gefið eitt svar, ekki eitt dæmi

En ekki eitt svar, eftir allt sem á undan er gengið, um eitt mál sem þessi ríkisstjórn hefur leyst sín á milli og getur kynnt okkur einhverja stefnu

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni heiðarleg svör þegar hann sagðist nú helst hafa vonast eftir einhverri annarri niðurstöðu. Ég kann að meta það. Ég held hins vegar að ég verði aftur að hryggja hv. þingmann með því það liggur algerlega fyrir að það að ná niður verðbólgu og skapa hér forsendur til að unnt sé að lækka vexti er auðvitað langstærsta hagsmunamál íslensks samfélags. Það liggur algerlega fyrir líka að þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur þegar kynnt á vettvangi ríkisfjármála sem lúta bæði að aukinni tekjuöflun og aðhaldi í rekstri eru þegar farnar að hafa eru þegar farnar að skila sér. Ég held að ákvörðun Seðlabankans um að hækka ekki vexti við síðustu vaxtaákvörðun hafi verið mikilvæg. Ég held að það sýni, og ég vona svo innilega að það reynist rétt hjá mér, að við séum komin upp í þakið, að við förum ekki hærra.

sé ekki að sinna hagsmunum þjóðarinnar þá er það þetta sem eru stóru málin fyrir hagsmuni samfélagsins. Þetta eru þau mál og að þeim er unnið og áfram er unnið.

á yfirleitt til mat handa fjölskyldunni fram í miðjan mánuðinn en svo verðum við að leita til hjálparsamtaka eftir matargjöf en vegna heilsubrests er það oft ekki hægt. Ég er að missa húsnæðið mitt vegna tugþúsunda hækkunar á leigu sem fer upp fyrir útborgaðar lífeyristekjur mínar. Hvað á ég að gera?

að ýmislegt hefur færst til betri vegar á síðustu 20 árum. Ég held að því beri að fagna. Við höfum hins vegar séð að það eru fleiri sem leita til hjálparsamtaka, líkt og hv. þingmaður nefndi. Ríkisstjórnin hefur verið að mæta þeim hópum sem minnst hafa í samfélaginu í þeirri dýrtíð sem núna gengur yfir, m.a. með því að ráðast í hækkanir á miðju ári tvö ár í röð í gegnum almannatryggingar, með því að hækka bætur til þeirra sem eru á leigumarkaði, láta barnabætur ná til stærri hóps og svona mætti áfram telja. Þær aðgerðir sem verið er að grípa til til að draga úr fátækt — ég vil nú byrja á því að vitna aftur í þá ágætu umræðu sem var hér í síðustu viku.

með markvissari hætti á þeim málum. En auðvitað er ýmislegt sem hefur bæði verið gert á síðustu árum og er í farvatninu sem hér mætti nefna. Þar vil ég sérstaklega koma inn á heildarendurskoðun á málefnum örorkulífeyrisþega

frumvarp mitt þess efnis að hækka frítekjumark atvinnutekna örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega sem hafði ekki hækkað frá árinu 2009. Þar var stigið mikilvægt skref í þá átt að

Hvað varðar 25.000 kr. markið hjá eldra fólki þá er það m.a. eitt af því sem er til skoðunar í starfshópi á vegum mín, innviðaráðherra og fjármálaráðherra, þannig að það er verið að taka að taka afkomu eldra fólks, sérstaklega þeirra sem minna hafa, til sérstakrar endurskoðunar þar. Hækkunin á almannatryggingum er 4,9% um áramótin eftir því sem fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir, sem er til þess að halda í við verðlagsþróun,

Virðulegi forseti. Það er 8% verðbólga. Kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur rýrnað fjóra ársfjórðunga í röð og vextir hafa ekki verið hærri síðan árið 2009, rétt eftir bankahrunið. ræddum hér í síðustu viku skýrslu hæstv. forsætisráðherra um fátækt á Íslandi og hér hefur verið vitnað til þeirrar skýrslu. Þar kemur fram að hlutfall þeirra sem eru undir lágtekjumörkum hefur hækkað síðan ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við árið 2017 og fátækt hefur dýpkað lítillega á sama tímabili. Ef við skoðum svo nýlegri gögn, skýrslu frá Vörðu, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, sem kom út núna í maí, kemur þar fram að æ fleiri heimili eiga erfitt með að ná endum saman og 20% heimila geta ekki greitt fyrir tómstundaiðkun fyrir börnin sín. Það er við þessar kringumstæður, virðulegi forseti, sem lítur út fyrir að barnabætur þeirra heimila sem eru allra neðst í tekjustiganum rýrni að raunvirði núna milli ára. Alþýðusamband Íslands bendir á þetta. Ef fram fer sem horfir þá verða barnabætur tekjulægsta fólksins á Íslandi lægri í janúar 2024 heldur en þær voru í janúar 2022. forseti, það sem hæstv. ríkisstjórn lagði upp með þegar hér voru gerðar breytingar á barnabótakerfinu síðasta haust, að barnabætur lágtekjufólks myndu ekki bara standa í stað heldur beinlínis rýrna? Og ef ekki, ef þetta er ekki það sem lagt var upp með, getum við í Samfylkingunni, getum við jafnaðarmenn treyst því að við fáum stuðning frá hæstv. forsætisráðherra og hennar flokki við að grípa inn í og koma í veg fyrir þessa raunrýrnun?

þróun lágtekjumarka á undanförnum árum. Eins og kom fram í umræðunni hér fyrir helgi, sem ég held að sé ágætt að rifja upp í ljósi fyrirspurnar hv. þingmanns, er mikilvægt að rýna orsakir þessa og rýna þær orsakir sem kunna að vera í samsetningu samfélagsins, samsetningu fólks á vinnumarkaði, en eitt af því sem kemur fram í þeirri skýrslu er sú staða að hér hefur fjölgað innflytjendum sem almennt eru tekjulægri en innfæddir. Þetta finnst mér vera eitthvað sem við þurfum sérstaklega að taka til skoðunar því að við viljum

kerfisbreytingar og seinni áfangi þeirra á að koma til framkvæmda á næsta ári. Við kynntum þessar kerfisbreytingar í tengslum við skammtímakjarasamninga á síðasta ári. Hins vegar er það svo,

að það er alveg ljóst að við þurfum að huga sérstaklega að barnafjölskyldum þegar við erum að ræða lífskjör almennings í breiðu samhengi í tengslum við kjarasamninga. Þar kemur barnabótakerfið sterkt inn að sjálfsögðu en það eru aðrir þættir sem þarf að ræða og ég nefni þar sérstaklega umönnunarbilið sem heldur hefur breikkað. Við erum því miður að sjá ungt fólk með börn bíða allt of lengi eftir leikskólaplássi hjá sveitarfélögum.

Virðulegi forseti. Ég tek undir með hæstv. forsætisráðherra að það er mikilvægt að rýna hvers vegna lágtekjuhlutfallið hefur hækkað á vakt ríkisstjórnarinnar síðustu árin. En það er ekki nóg að rýna hlutina og ræða um þá í þjóðhagsráði, það þarf líka að grípa til aðgerða. Hæstv. forsætisráðherra hefur talað mjög mikið undanfarna mánuði um þessar breytingar sem gerðar voru á barnabótakerfinu en nú er að koma á daginn, rétt eins og við í Samfylkingunni bentum á á sínum tíma, að breytingarnar voru svo hóflegar að viðbótin til tekjulægri heimila er strax búin að fuðra upp á verðbólgubálinu. Telur hæstv. forsætisráðherra þessa þróun forsvaranlega og hvers konar skilaboð er það inn í viðkvæmar kjaraviðræður þegar verðbólga er mikil og vextir háir að láta barnabætur tekjulægsta fólksins rýrna? Það er það sem gert er ráð fyrir í þessum fjárlögum. (Forseti hringir.) Er þetta í alvörunni gott veganesti ef ætlunin er að liðka fyrir farsælum

í fyrra voru til bóta og þær miða að því að fleiri fjölskyldur eigi rétt á barnabótum en áður og þannig hefur kerfið virkað. Að sjálfsögðu þarf að fara yfir upphæðir kerfisins út frá verðlagsþróun í landinu, það blasir náttúrlega við. En það sem ég var að benda á í mínu svari, og það er það sem áhugi er á að ræða innan þjóðhagsráðs með aðilum vinnumarkaðarins og þar með talið verkalýðshreyfingarinnar sem hv. þingmaður vitnaði í, eru kjörin í heildarsamhengi og þau snúast ekki bara um barnabætur þó að þær séu mikilvægar. (Gripið fram í.) Þau snúast um það hvernig sveitarfélögin eru að standa undir sínum skyldum með því að tryggja leikskólavist fyrir börn, hvernig við erum að búa að börnum í skólum. Hér er rætt um tómstundastyrki. Það er sannarlega áhyggjuefni og þetta kallar á samtal milli ríkis og sveitarfélaga. (Forseti hringir.) Ég ætla að nefna eitt mál enn sem ég held að gæti verið mikilvægt til að búa betur að börnum

Herra forseti. Bankasala ríkisstjórnarinnar hefur nú fengið falleinkunn frá Ríkisendurskoðun, Fjármálaeftirliti Seðlabanka og umboðsmanni Alþingis. Hún hefur einnig fengið falleinkunn hjá formanni og varaformanni Framsóknarflokksins, bankastjórar og stjórnarformaður Íslandsbanka sögðu af sér og öxluðu ábyrgð og það á að leggja niður Bankasýsluna. Klúðrið er svo mikið að nú hefur formaður Sjálfstæðisflokksins ákveðið að axla ábyrgð með þeim nýstárlega hætti að gerast utanríkisráðherra. Þessi frjálslega túlkun á ábyrgðarhugtakinu færir okkur heim sanninn um það að oddvitar ríkisstjórnarinnar eru sammála Bankasýslunni í því að það að selja banka er meira list en vísindi, einhvers konar gjörningur. Forsætisráðherra tönnlast á því að ríkisstjórnin standi styrkum fótum en við sjáum öll að þessi fullyrðing er óskhyggja og ekki í takti við raunveruleikann. Ríkisstjórn sem þurfti um helgina að blása til blaðamannafundar um að hún ætli ekki að hætta stendur ekki sterkt. Viðreisn leggur áherslu á það að ríkiseigur verði seldar og að við klárum söluna á Íslandsbanka til að greiða niður skuldir og fara í innviðauppbyggingu. Nýr fjármálaráðherra hefur sagt það vera forgangsmál að halda sölunni áfram. Hæstv. forsætisráðherra hefur hins vegar sagt „að það sé talsvert langur vegur í það að við getum farið að ræða framhald á þessari sölu.“ Það liggur alveg ljóst fyrir að það ríkir vantraust í garð Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að eignasölu. Leyndardómar Lindarhvols og áfellisdómur allra eftirlitsstofnana í garð ráðherra flokksins á liðnum mánuðum segir þá sögu mjög skýrt. Það er mikilvægt að efla traustið á ný og því spyr ég hæstv. forsætisráðherra hvort hún sé sammála nýja fjármálaráðherranum um að áframhaldandi sala á hlutum í Íslandsbanka sé forgangsmál og í ljósi þess að þingmenn Sjálfstæðisflokks og fráfarandi fjármálaráðherra hafa sagst vera ósammála áliti umboðsmanns,

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það er hárrétt sem hann hafði eftir mér, að ég hef sagt að það sé enn töluvert í land með það að unnt sé að taka ákvarðanir um áframhaldandi sölu. Það breytir því ekki að við í stjórnarflokkunum erum sammála um það markmið að halda áfram að selja hlut í Íslandsbanka, en það eru ákveðnir hlutir sem þurfa að liggja fyrir áður en hægt er að gera það. Þetta álit umboðsmanns, sem ég tel mjög mikilvægt að við drögum lærdóm af, liggur nú fyrir. Það liggur líka fyrir að Fjármálaeftirlit Seðlabankans lauk skýrslu sinni um þátt Íslandsbanka en ætlaði einnig að skoða önnur fjármálafyrirtæki sem tóku þátt í útboðinu. Það er mikilvægt að því verði lokið. Síðan þarf að ræða hvaða ferli við viljum hafa á þessu, því að þegar þessi lög voru sett á sínum tíma var mikið lagt upp úr því að tryggja fagmennsku og þess vegna er stofnað til þessarar sérstöku stofnunar sem eigi að fara með

greinilega dýpri og betri rýni á því hvað kröfur stjórnsýslulaganna þýða í samhengi við löggjöfina um Bankasýsluna og sölu á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum.

það er gert ráð fyrir því í fjárlögum fyrir næsta ár að það komi um 50 milljarðar kr. inn í fjárreiður ríkisins fyrir eignarhlut í Íslandsbanka, þannig að við gerum ráð fyrir því að selja á næsta ári og svo aftur á þar næsta ári. Þýðir þessi nýja staða, sem birtist okkur núna í vandræðagangi ríkisstjórnarinnar um helgina og fyrir helgi, að við séum mögulega að fara að slá á frest því sem áformað var á næsta ári?

Sá árekstur kemur náttúrlega strax í ljós þegar ekki var vilji til þess að birta lista yfir kaupendur, sem fyrrverandi fjármála- og efnahagsráðherra tók svo ákvörðun um að birta, vegna þess að það hljóta að vera almannahagsmunir að slíkar upplýsingar liggi fyrir. Það eru þessi álitamál sem við þurfum að ræða á vettvangi þingsins áður en unnt er að ljúka sölu á hlut. Ég ætla ekki að segja til um hvort það tekst á næsta ári eða ekki, eins og hv. þingmaður spyr. Fyrir mér vakir það eitt nú þarf virkilega að fara yfir þetta mál, draga af því lærdóm, gera þetta vel og tryggja samtal við alla flokka á Alþingi um hvernig eigi að gera það. Það eru mín sjónarmið í þessu máli.

Virðulegi forseti. Nú er það mál manna að orkuskortur blasir við okkur á komandi árum verði ekkert að gert. Það er alveg ljóst að við þurfum að fara í fullkomin orkuskipti en það sem er minna rætt um í samfélaginu er til hvaða aðgerða við getum gripið til orkusparnaðar. Auðvitað þurfum við að auka framleiðslu orku og rafeldsneytis og við þurfum að uppfæra flutningskerfi raforku. En ef ég bara lít í eigin barm þá er ég óttalegur orkusóði og ég hef áhyggjur af því að margir landar mínir séu það líka. Orkunotkun okkar á jarðefnaeldsneyti, rafmagni og jarðhita á mann er með því mesta sem gerist í heiminum og er það kannski ekki óeðlilegt út frá legu landsins, veðráttu og nýtingu á endurnýjanlegri orkuauðlind, en sú orka er mjög ódýr miðað við löndin í kringum okkur. Nú er það svo að ný raforkuspá Landsnets bendir til verulegrar aukningar á þörf og sama má segja um jarðvarmaspá Orkustofnunar sem sýnir að að tvöfalda þarf orkuþörfina til 2060 bara ef horft er til heits vatns. Þó að það sé bæði eðlilegt og nauðsynlegt að við notum mikla orku hér á landi þá er mikilvægt að sóa henni ekki. Orkusparnaður og rétt orkunýting er því lykillinn í því sambandi. Virðulegi forseti. Ég vil því spyrja hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra til hvaða aðgerða stjórnvöld eru að grípa til þess að stuðla að orkusparnaði hér á landi.

rætt, á þeim stað að við þurfum virkilega að ganga í þau verk því að við höfum alla burði til þess. En hv. þingmaður hittir algerlega naglann á höfuðið þegar hann nefnir að það snýst ekki bara um að búa til græna orku heldur líka að fara betur með hana

að það verði ekki bara horft til einstaklinga og fyrirtækja heldur held ég að það sé mjög mikilvægt að horft verði til hins opinbera, bæði sveitarfélaga og ríkis. Langar mig þá að nefna að ég held að það hafi verið í ágúst sem það kom út greining verkfræðistofunnar Eflu fyrir Norðurorku sem sýndi fram á að að það mætti spara 33% ef bara væri breitt yfir sundlaugar á Íslandi þegar þær eru ekki í notkun, bara þessi einfaldi þáttur. Þarna sjáum við að það eru ýmis tækifæri til að gera enn betur. Því vil ég spyrja ráðherrann hvort hann sé ekki sammála mér í því að það sé mikilvægt, og ég heyri að hann er sammála varðandi hvatana, að ríki og sveitarfélög kannski leiði svolítið með góðu fordæmi í þessu tilliti.

Það þýðir að um 44.000 ferðamenn eru hér á landinu að meðaltali á hverjum degi. Það eru 5.000 fleiri ferðamenn en allir íbúar Kópavogsbæjar sem er næststærsta sveitarfélag landsins. Í Kópavogi eru fjórar heilsugæslustöðvar, í Hamraborg, Urðarhvarfi, Hagasmára og í Salahverfi. Það ætti að gefa okkur hugmynd um hvaða álag er vegna ferðamanna á heilbrigðiskerfið. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að á þessum áratug verði fjöldi ferðamanna á einu ári kominn upp í 3,5 milljónir. Það er því eðlilegt að spyrja, miðað við hvernig álagið var orðið fyrir Covid og hvernig horfurnar eru á komandi árum, hver þolmörk Íslands séu vegna ferðamanna. Hér er viðkvæm náttúra sem þolir illa átroðning. Hvernig ætlar ráðherra að verja náttúru landsins fyrir átroðningi og utanvegaakstri? Hvaða skilaboð fær hæstv. ráðherra frá umhverfisráðherra um þolmörk náttúrunnar? Eru til skilgreind þolmörk fyrir alla ferðamannastaði og hvað leggur ráðherra til til að ekki verði farið fram úr þeim viðmiðum? Álagið vegna ferðamanna birtist okkur á mörgum stöðum í samfélaginu, ekki bara náttúrunni og heilbrigðiskerfinu. Álagið sést í samgöngum, löggæslu, hjá björgunarsveitum, í húsnæðiskerfinu og í áskorunum gagnvart skuldbindingum Íslands vegna loftslagsmála. Það ætti að vera tiltölulega auðvelt að bregðast t.d. við álagi á lögreglu. Það þarf einfaldlega fleira fólk. Fjármögnun ætti að vera tiltölulega auðveld líka þar sem skýr tengsl eru milli umfangs ferðaþjónustu og arðsemi hennar fyrir samfélagið.

Því er tímabært, ef ekki bara með síðustu tækifærum, að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar af fjölda ferðamanna. Markmið fyrirtækja í ferðaþjónustu sem og markmið stjórnvalda er að fá verðmætari ferðamenn í staðinn fyrir að fá fleiri. Þrátt fyrir þau markmið er gert ráð fyrir 3,5 milljónum á komandi árum. Og einfalda spurningin er því: Mun náttúran þola þann fjölda og mun samfélagið þola þann fjölda? Ég efast ekki um að við getum byggt upp ferðamannaiðnað sem getur tekið við álíka fjölda og gert er ráð fyrir en það þarf þá að gerast áður en skaðinn er skeður. Því þarf að spyrja stjórnvöld: Hvað á að gera? Því að þótt það sé tvímælalaust efnahagslegur ávinningur fyrir Ísland að vera með góðan ferðamannaiðnað þá verðum við líka að gæta að gullegginu. Ég er því að vonast eftir því að ráðherra ferðamála geti málað fyrir okkur mynd af framtíðinni. Hvernig mun sjálfbær ferðaþjónusta líta út og hvernig munum við koma í veg fyrir að álagið valdi skaða þannig að við náum einhvers konar sjálfbærni? Hvernig á t.d. að stuðla að betri dreifingu ferðamanna? Þarf annan alþjóðaflugvöll, t.d. í öðrum landshluta heldur en hér á suðvesturhorninu, kannski við Húsavík? Ef einstaka ferðamannastaðir ná þolmörkum, hvernig á að koma í veg fyrir það álag án þess að skerða almannaréttinn og aðgengi heimamanna að eigin bakgarði? Ferðamannaiðnaðurinn er augljóslega næsta gullgrafaraæði hérna á Íslandi. Getum við með góðri samvisku opnað bara dyrnar án þess að við tökum fyrst til heima hjá okkur þannig að við getum tekið vel á móti fólki? Spurningin er enn mikilvægari af því að ég býst við því að við viljum virða ferðafrelsið. Við erum því ekki að fara að telja inn í landið. Með það í huga, hvernig lítur framtíðin í ferðaþjónustu út í sátt við náttúruna og samfélagið miðað við stefnu stjórnvalda? Stjórnarsáttmálinn segir nefnilega, með leyfi forseta: „Áfram verður unnið að uppbyggingu innviða í takt við fjölgun ferðamanna.“ En það ætti að vera augljóst að uppbygging innviða er þó nokkuð á eftir fjölgun ferðamanna og tilheyrandi álag sem sú fjölgun er að valda er sýnilegt. Tökum sem dæmi markmið stjórnvalda um hlutfall vistvænna bíla hjá bílaleigunum. Á þessu ári eiga bílaleigurnar að vera með helming af bílaflotanum sem vistvænan. Það kom fram í fjárlaganefnd að framsetningin væri villandi og ónákvæm — þetta kemur fram hjá ráðuneytinu,

Við viljum ekki þurfa að þrífa upp eftir hrun eða slysasleppingu í ferðaþjónustunni. Við viljum koma í veg fyrir skaðann, ekki satt?

Virðulegur forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að setja á dagskrá Alþingis sérstaka umræðu um þolmörk ferðaþjónustu. Ég tel fulla þörf á því að við ræðum þolmörk ferðaþjónustu hér á Alþingi enda er ferðaþjónustan ein af stærstu atvinnugreinunum á Íslandi og mikilvægur drifkraftur hagvaxtar. Kannanir benda til þess að áhugi á Íslandi sem áfangastað sé mikill á erlendum mörkuðum og að ferðamönnum sem koma hingað til lands muni fjölga á næstu árum. Því er mikilvægt að gæta að því að ferðaþjónustan sé arðsöm og samkeppnishæf og sé sérstaklega í sátt við náttúruna og samfélagið sitt. sitt. Hv. þingmaður beindi fjórum spurningum til mín og mun ég veita svör við þeim. Í fyrsta lagi, varðandi hver þolmörk hinna hinna mismunandi grunninnviða vegna ferðaþjónustu eru og hversu mikið álag er vegna ferðamanna miðað við þolmörk á heilbrigðiskerfið, lögreglu, björgunarsveitir, vegi og loftslagsmarkmið Íslands, vil ég byrja á að nefna að nú stendur yfir viðamikil vinna við aðgerðaáætlun í ferðaþjónustu til ársins 2030. til ársins 2030. Aðgerðaáætlunin byggist á grundvelli uppfærðrar stefnu í ferðaþjónustu sem segir að ferðaþjónusta á Íslandi skuli vera leiðandi í sjálfbærri þróun á grunni efnahags, umhverfis og samfélagslegs jafnvægis. Í maí síðastliðnum skipaði ég sjö starfshópa og fól þeim að vinna að tillögum að aðgerðum sem eiga að ná utan um sjálfbærni og orkuskipti, samkeppnishæfni og verðmætasköpun, rannsóknir og nýsköpun, uppbyggingu áfangastaða, hæfni og gæði, heilsu-, veitinga- og hvataferðaþjónustu og menningartengda ferðaþjónustu. Starfshóparnir eru skipaðir öflugu fólki sem hefur víðtæka þekkingu og reynslu hvert á sínu sviði og hef ég miklar væntingar til að niðurstaða vinnunnar verði sjálfbærri ferðaþjónustu á Íslandi til framdráttar. Þolmörk grunninnviða vegna ferðaþjónustu hafa snertifleti við viðfangsefni margra hópanna sem ég greindi frá hér áðan og eru til umfjöllunar og meðferðar þar. Þess ber að nefna að árið 2017 var ráðist í umfangsmikið þróunarverkefni sem ber heitið Jafnvægisás ferðamála. Markmið jafnvægisássins var að leggja mat á álag á innviði, efnahag, umhverfi og samfélag með tilliti til fjölda ferðamanna á Íslandi. Niðurstöður verkefnisins komu út árið 2019 og gáfu góða vísbendingu um stöðumynd af þolmörkum og áhrifum ferðaþjónustu á þeim tíma. Jafnvægisás ferðamála og notkun hans er einmitt til umfjöllunar í vinnu við aðgerðaáætlun ferðaþjónustunnar sem stendur nú yfir. Virðulegur forseti. Varðandi spurningu hv. þingmanns um hvernig hægt sé að stuðla að betri dreifingu ferðamanna vil ég undirstrika að í yfirstandandi vinnu er lögð áhersla á aðgerðir sem miðuðu að því að dreifa ferðamönnum víðar um landið og yfir allt árið. því sögðu hefur nú verið gripið til ýmissa aðgerða til að stuðla að betri dreifingu ferðamanna og ætla ég að nefna þrjá þætti: Í fyrsta lagi markmið þeirra opinberu sjóða sem veita fjármagn í uppbyggingu ferðamannastaða að stuðla að betri dreifingu ferðamanna um landið. Samanlagt hafa Framkvæmdasjóður ferðamannastaða og landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum varið um 1,5 milljörðum á ári undanfarin ár í uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum og gert það að verkum að áfangastaðir ferðamanna á Íslandi eru almennt vel í stakk búnir til að taka á móti fjölda ferðamanna. Í öðru lagi heyrir flugþróunarsjóður undir mitt ráðuneyti en hann hefur það að markmiði að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands þannig að koma megi á reglulegu millilandaflugi um alþjóðaflugvellina Akureyri og Egilsstaði og með því stuðla að dreifingu ferðamanna um allt landið. Í þriðja lagi er ráðuneytið með samning við Íslandsstofu um markaðssetningu og kynningu á Íslandi sem áfangastað gagnvart erlendum mörkuðum. Markaðssetning Íslandsstofu er í samræmi við framtíðarsýn til ársins 2030 og stuðlar að betri dreifingu ferðamanna um landið allt árið. Mig langar að leggja áherslu á það í þessu innleggi mínu að það er gríðarlega mikilvægt að við metum það nákvæmlega hver þolmörkin eru og sú vinna sem er núna í gangi í ráðuneytinu er mjög metnaðarfull og gengur einmitt út á þetta. Ég mun ekki geta svarað því hér og nú, af því að þessari vinnu er ekki lokið og er í raun og veru grasrótarfagvinna sem mun skila tillögum til mín sem ráðherra, en meginmarkmiðið er sjálfbær ferðaþjónusta og að hún sé sjálfbær gagnvart umhverfi og samfélaginu.

Ef við ætlum að ástunda sjálfbæra ferðaþjónustu hér á landi þá þarf hún auðvitað að vera sjálfbær efnahagslega fyrir samfélagið og fyrir náttúru landsins. Ég held að það sé svolítið langt frá því að hún sé það þó að vissulega sé það markmiðið að hún verði það. Bara svona svo að við setjum fjöldann og hlutföllin í samhengi þá koma hingað til lands, eins og fram hefur komið, líklega 2,3 milljónir ferðamanna á þessu ári, þ.e. sex sinnum fleiri en landsmenn eru. Í Noregi væri sambærilegur fjöldi ferðamanna 33 milljónir en þangað komu árið 2019 u.þ.b. sex milljón manns sem er aðeins meira en fjöldi íbúa þar í landi. Noregur er eins og Ísland tiltölulega ríkt land en Norðmenn kunna líka á áætlanagerð og skipulag og hugsa yfirleitt áður en þeir ákveða eitthvað. Það sem við höfum látið gerast hér er að það hefur byggst upp vissulega mjög blómlegur og góður atvinnuvegur sem getur veitt vinnu um um allt land, ekki bara á suðvesturhorninu, og það er mjög mikilvægt að hlúa að honum en við höfum hins vegar algerlega forsómað að fjalla um tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga, hvernig gjaldtökunni skuli vera háttað, hvað af þeim tekjum sem þarf að leggja á eigi að renna beint til sveitarfélaga. Á gistináttagjald t.d. að renna beint til sveitarfélaga? Hvernig á að útfæra það? Hvernig ætlum við að gjaldsetja skemmtiferðaskipin og leyfa hafnarsjóðunum að stýra því kannski betur? höfum við ekki enn komist að niðurstöðu um, tíu árum eftir að náttúrupassinn, blessuð sé minning hans, var mest í umræðunni hér á hinu háa Alþingi. Við verðum að fara að taka utan um

Þá munu skapast möguleikar sem stuðla að betri dreifingu erlendra ferðamanna um allt landið og yfir allt árið. Hins vegar langar mig að minnast á mikilvægi þess að byggja upp stofnvegina um hálendi landsins. Í þessu samhengi tel ég rétt að horfa fyrst til þess að byggja upp nýjan Kjalveg sem gæti nýst í 7–8 mánuði á ári. Kjalvegur gæti breytt miklu í tengslum við dreifingu erlendra ferðamanna betur um landið og sérstaklega á svæði sem ber ekki marga ferðamenn í dag. Hér ber að hafa í huga að mjög stór hluti þeirra erlendu ferðamanna sem sækja Ísland heim

gæti bætt og skapað forsendur og stuðlað að betri dreifingu erlendra ferðamanna um Vestfirði, Norðurland og Austurland. Við þekkjum að ferðamenn á bílaleigubílum vilja keyra hringleiðir. Með nýjum Kjalvegi verða til nýjar hringleiðir sem ættu að styrkja ferðaþjónustuna í landinu og einstök landsvæði. Það er mikill þjóðhagslegur ábati fólginn í því að nýta betur þær fjárfestingar vítt og breitt um landið sem nú þegar eru til staðar og eru vannýttar. Allt Ísland, allt árið.

með óþægilega litlum fyrirvara. Við byggðum okkar innviði upp miðað við fólksfjölda í landinu og allt í einu tífaldast hann og hann er á hraðri uppleið, tel ég.

skemmtigarðsrekenda, ég hef notað þessa líkingu áður, og í slíkum rekstri er öryggið í fyrirrúmi. Hvert slys sem verður, hver einbreið brú eða einbreiður vegur eykur hættu á slysum. Hver stígur niður að okkar góðu fossum, eins og Gullfossi t.d., þar er heilmikið verk óunnið við að hafa hlutina örugga. Við erum með of margar sögur af höfuðkúpubrotum og fótbrotum, sérstaklega þeirra sem ferðast hér á efri árum með skemmtiferðaskipunum og svona. Þetta eru vondar fréttir sem berast stjórnlaust út í gegnum myndsíma og samfélagsmiðla. Hvernig dreifum við fólki betur um landið? Það er afar mikil áskorun. Sú áskorun kostar peninga. Í ljósi þess að við höfum fengið núna ótrúlega miklar tekjur, eftir Covid sérstaklega, sennilega meiri en nokkurn óraði fyrir, þá verðum við að fjárfesta í þessum þáttum strax. Markaðssetning kostar peninga. Það þarf að markaðssetja staði utan hinna fjölförnustu með kostnaðarsömum hætti, aðstoð Íslandsstofu og fleiri, en við skulum byrja á því að fækka slysagildrunum og við þurfum að gefa í þá sjóði sem heita uppbygging ferðamannastaða, 1,5 milljarður

Virðulegur forseti. Ég vil þakka málshefjanda og ráðherra. Til að bregðast við þeim áskorunum sem hröð fjölgun ferðamanna hefur í för með sér þarf að skoða betur leiðir til virkrar álagsstýringar á ferðamannastöðum til að vernda náttúruna. Við þurfum að bæta flæði um svæði, öryggi og upplifun gesta. Við þekkjum það að uppbygging innviða á ferðamannastöðum getur breytt ásýnd svæðis og í vissum tilfellum orðið svo umfangsmikil að hún dregur úr aðdráttarafli staðarins. Rannsóknir hafa líka sýnt að á háannatíma fer fjöldi ferðamanna gjarnan langt yfir íbúafjölda, ekki síst í fámennari samfélögum. Þar spila m.a. inn stórauknar komur skemmtiferðaskipa en það er jú sannarlega bara einn ferðamátinn. Þetta m.a. hefur haft gríðarleg áhrif á ýmsa grunnþjónustu, allt frá heilbrigðisþjónustu og húsnæði til verslana og veitingastaða og til viðbótar er mun meira álag á löggæslu og björgunarsveitir. Þá er ótalið álag á þjóðvegi landsins og svo innviðina í orku- og veitumálum og skólpmálum eins og við höfum því miður reynslu af, t.d. í Mývatnssveit. Það er sannarlega hægt að reikna út þolmörk ferðamannastaða en hafa þarf í huga að þau geta tekið breytingum yfir tíma og það er mikilvægt að ákveða á hverjum tíma hversu nálægt þolmörkum við getum gengið. Á vissum stöðum er bæði nauðsynlegt og jafnvel æskilegt að stýra álagi ferðamanna til að stuðla að umhverfislegri sjálfbærni staðarins og til að upplifun gesta sé jákvæð, um leið og leitast er við að tryggja öryggi þeirra. Það er morgunljóst að margir helstu áfangastaðir hér á landi munu ekki geta með góðu móti annað helstu álagstoppum án þess að náttúran beri skaða af og upplifun gesta breytist til verri vegar frá því sem verið hefur. Við höfum heyrt af nokkrum stöðum sem eru komnir að þolmörkum og rætt hefur verið um í sumar og þá verðum við að bregðast við. Það er ýmislegt hægt að gera og hefur verið bent á í þeim skýrslum sem unnar hafa verið undanfarin misseri. Ein leið er að nýta þjónustu sem nú þegar er til staðar þegar eftirspurn er umfram framboð en þar mætti sjá fyrir sér kerfi þar sem bóka þarf komu á ferðamannastað fyrir fram, hvort sem greitt er fyrir heimsóknina eða ekki. Við þekkjum það að við þurfum að bóka borð á veitingastöðum, hér þurfum við að bóka gistipláss í sumum fjallaskálum, þjóðgörðum erlendis þarf að bóka tjaldstæði fyrir fram o.s.frv. Bláa lónið er gott dæmi hér á Íslandi sem tók upp bókunarkerfi og tímamörk með breytilegri verðlagningu með góðum árangri. (Forseti hringir.) Það er alveg ljóst í mínum huga að það er brýn nauðsyn að bregðast við mjög víða, ekki síst vegna aukins álags á innviði og náttúru.